Колеги, продължаваме с разискванията.

Има ли други? Господин Бонев, заповядайте.

Правителство, министерства, министри, заместник-министри, АПИ – никой не дава навременна и синхронизирана информация какви са причините – дали са финансови, технически, технологични, управленски, комуникативни или може би е микс от всички? Първо, законодателно безсилие. Вместо устойчиво скрепени, превъртане отново и отново на текстове, обяснения без да има никаква устойчивост и ясна правна рамка. Към настоящия момент липсва единен закон, който да регламентира действията на всички равнища. Няма да визирам подзаконовите нормативни актове и издадените наредби. (Шум и реплики.) Ще имате възможност да ми направите реплика. Второ, финансова безотговорност. Вместо приходи от тол системата, продължава плащане на такси и винетки, като по този начин се изграждат правила на поведение от страна на фирми, шофьори и граждани. Отново отлагане. Визирам едномесечните винетки, а не целогодишните.

и настройване един срещу друг на различни групи от обществото, а като резултат неяснота относно размера на тол системата. Четвърто, не се допуска прозрачност и контрол, за да се разбере кога и какви пари са похарчени, следователно каква е представата на България пред Европейския съюз за един стратегически отрасъл, който има както човешки, така и социален фактор. Пето, липса на експертиза, дори на оперативно равнище, изявления и словесни бушони – обхват, цена, наредба. Абсолютно всичко липсва. Няма никаква прогноза относно последствията в краткосрочен и дългосрочен план за държавата, за гражданите, за фирмите, за превозвачите. Отново се налага отлагане. Граждани и фирми се заливат с различна информация абсолютно хаотично. В крайна сметка с това поредно отлагане пак отиваме в мъглата за отлагане на сроковете.

Заповядайте, господин Данчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Нанков! Не спряха тези разговори днес. Сега обаче е хубаво да си кажем, че това, което се случва в момента, е едновременно очаквано, логично и скандално, защото нещо подобно се случи и с електронните винетки. По Закон те бяха въведени от 1 януари 2019 г., но заради проблеми в системата се наложи шофьорите на автомобилите да не бъдат глобявани до 15 януари. Всъщност това, което се случва, показва липсата на способност за планиране и спазване на предвидените графици на институции като Министерството на регионалното развитие и Самият факт, че регионалният министър, който днес отсъства – госпожа Аврамова, с лека ръка отбелязва, че Законът за пътищата просто ще бъде изменен, за да удовлетвори новия график, тотално обезсмисля каквито и да е планове, които се готвят с години и за които, както беше казано в други изказвания днес, бяха платени близо 200 млн. лв. От това, което се представи от вносителите на Законопроекта, стана ясно, че държавата изобщо не е готова с нито едно съществено решение, което касае тол системата. Вече стана въпрос, че не е ясен обхватът на пътната мрежа, която се таксува, не е ясен и размерът на тол таксите, които тежкотоварните автомобили ще трябва да заплащат. Разбира се, няма как да не обърнем внимание на основателните претенции на транспортния бранш, защото наистина в навечерието на тази промяна за техния бизнес, те нямат абсолютно никаква яснота относно обхвата и стойността на таксите,

Разбира се, за никой не е тайна, че и самите изпълнители очевидно също са закъснели. Ясно е, че дори системата да беше влязла в употреба от 16 август, то пак нямаше да има достатъчно време да се тества. По-рано днес господин Свиленски вече каза, че тази система трябваше да започне тестове преди една година. Например към момента председателят на тол управлението, който виждаме тук днес в залата, няколко пъти вече в публични изявления заявява, че са готови 65 нови рамки – от общо 100, които трябва да бъдат изградени за нуждите на тол системата. Всъщност истината е, че много трудно е да се разбере как се движи техническото изпълнение на тол системата, защото цялата ѝ изработка, изобщо нейното въвеждане е потънало в гъста мъгла и непрозрачност на процеса. Вероятно тук управляващите крият пред нашето общество, че има и други причини за тяхното желание да отложат въвеждането на тол системата, но за нас от опозицията тук прозира мотивът за предстоящите местни избори. С две думи, покрай новите срокове за въвеждане на тол системата, днес ни се предлагат и други предложения, които ще променят също така много сериозно бизнес плановете около новата тол система. Днес вече за промените, които се предлагат по отношение на така наречените доставчици на декларирани данни. Припомням, че това трябва да се GPS компаниите, които така или иначе предоставят устройства на камионите. Досега Досега идеята беше те да подписват договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ и директно да подават данни за движението на камиони към нея, като неофициалната информация беше, че ще действат без комисионна. Днес ние вече знаем причината за тези промени. Това са едни 2% от приходите в тол системата или около 20 милиона на година, които ще отидат в тези доставчици на декларирани данни. Сега тези компании ще сключват между другото и договори с националните доставчици на услуги. Да отбележим за незапознатите слушатели на нашия дебат, че към момента има само един регистриран национален доставчик на услуги. Ако той се запази като един-единствен, това ще означава приходи за него, само от първата година на работа на тол системата, а ако прогнозните приходи за нея са верни – около 50 млн. лв. под формата на комисиони.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, поставихте доста въпроси и аз успях да си запиша няколко, които са ключови. На първо място, споменахте, че системата с електронните винетки е тръгнала с фал старт, така да се каже. Разбира се, аз не бих могъл да се съглася с едно такова твърдение. Да, имаше проблеми на места, но тези проблеми бяха отстранени, и то в много кратки срокове.

защото едно е да тестваш електронни винетки, друго е да тестваш тежкотоварни автомобили, които изминават някакво разстояние от точка А до точка Б. Така че в тази посока именно това отлагане, за да могат да бъдат направени тестове в реални условия. Това е система, която досега не е работила, система, която е до голяма степен иновация въобще за Европа и за целия свят, нещо, което тепърва започва да се разработва. Така че е нормално да дадем някакъв разумен срок, който да бъде разработен

теглото, ако щете, на тежкотоварните автомобилите и всичко това, което е необходимо да бъде събрано като данни, за да могат да бъдат направени необходимите анализи, на базата на които вече да бъдат наложени такси, които са реални реални и близки до очакванията на управляващите, реални и близки до очакванията на превозвачите. Така че чисто технически са причините за отлагането. Няма нищо нормативно, няма никакъв друг проблем, особено пък това, което Вие визирате по отношение на местните избори. Тук това е пълна демагогия. Въобще не става въпрос за местни избори. Знаете, че голямата част от обхванатите групи, това ще бъдат транзитните превози, бъдат транзитните превози, които до голяма степен не касаят местното самоуправление. Да, ще има и част от пътната мрежа, която ще бъде толувана от първи и втори клас от мрежата, но това по никакъв начин няма да повлияе негативно или позитивно на местната власт. Нека да не спекулираме с тази тема. Ясни са причините. Искаме да имаме точен анализ, точни данни, на базата на които да изградим една

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, нека да не спекулираме с темите. Първо, Световната банка е нашият консултант. Знаете, че австрийската фирма – няма нужда да ѝ назовавам името, е изпълнител на този проект. Когато говорим за обхват, обхватът ще бъде изпълнен в своята цялост от изпълнителя,

отпусна правителството за дострояването на магистрала „Хемус“. Знаете, че повече пари ще влязат тази година от винетни такси и от глобите, които се налагат по тол системата. Отново Ви моля да не спекулираме. Нека да гледаме принципно нещата. Нещата са такива, че тази система ще тръгне, когато ние имаме споразумение с бизнеса и това споразумение ще се превърне в реалност до 1 март следващата година. Това е. Аз не знам какво не разбирате! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли трета реплика?

31-ви“ – ама, дали ще бъде на 1 октомври, на 1 ноември, на 1 декември… Тук говорим за устойчивост относно законодателство, говорим за устойчивост относно разчети на фирмите, говорим за превози, за цени – това също е един добър акцент – – до“, ама кога ще се случи, как ще се случи – пак остава загадка. Това е само малка част от нещата. Господин Шишков в репликата призна: да, наистина има технически проблем. Той го каза, не го казвам аз. Господин Шишков призна, че има технически проблем. Техническа експлоатация. Доколкото си спомням, в договора на фирмата изпълнител последните три месеца са за техническа експлоатация

Възможност за дуплика – заповядайте, господин Данчев. Пълен набор от три реплики. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шишков, Иванов, Бонев! Първо, към господин Шишков. Господин Шишков, днес сте слушали внимателно изказването на колегата, който седи до Вас – господин Ненков, той започна сутринта – по-рано днес, с признание, че наистина системата за електронните винетки е стартирала с тежки проблеми,

от глоби за неизползване на винетка. Факт е, че обхватът на системата, господин Шишков, не е ясен Факт е, че наистина се въвежда или се прави опит да се въведе в експлоатация една много модерна, по признание на специалистите в областта, тол система за събиране на тол такси. Но истината е, че ако от самото начало Вие, респективно Агенцията за пътна инфраструктура, имаше идея за обхвата на тол системата, то тогава вероятно и въвеждането ѝ в експлоатация щеше да стане много по-лесно и много по-безпроблемно. сега се изгражда една система, която очевидно няма да се използва, което я прави донякъде и безсмислена, от друга страна, се оказва, че едни рамки, които бяха предварително направени и които сега се включиха в системата, би следвало вече да са събрали някаква информация – за трафика, за товарите, за всичко това, което говорите Вие, всъщност не са вършили никаква работа. Така че техническите причини, които изтъквате Вие, наистина за мен са субективни. Обективните причини аз вече казах кои са и това са невъзможността развитие, на Агенция „Пътна инфраструктура“ да осъществяват и реализират заложените планове и проекти. Това е неспособност на управляващите и е обективната причина за отлагането на тази система. Съгласен съм, господин Иванов, че Световната банка е наш консултант, а управляващите – Вие, ще решите какъв да е обхватът на тол системата, но тогава се питам: необходим ли беше толкова всеобхватен, скъп банка, за да се стигне накрая до извода, който правите Вие, че всъщност каквото и да пише в тези доклади, решението ще го вземете без значение на написаното в тях? тук големият въпрос е: кой ще носи отговорността, къде отива отговорността за пропуснатите приходи за бюджета, за пропуснатите възможности за извършване на рехабилитация, ремонт и изграждане на нови пътища с приходите от тол системата, която се забави с повече от година? Защото в първоначалния вариант трябваше да бъде въведена в експлоатация месец март, а сега го отлагаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Нанков! Уважаеми колеги вносители, както виждате, на нас ни стана ясно, дори и на Вас вече Ви стана ясно как този закон и неговото реално въвеждане в действие са пълен хаос

прилича на някакъв параван, зад който прозира натиск от интереси и прекрояване на апетитни части от закона. Няма как да си обясним, още по-малко Вие ще обясните, че в 90-ата минута на мача си прокарват поредните промени в закона. Кой ще дръзне да обясни например защо се променя режимът на така наречените доставчици на декларирани данни? Уж идеята беше те да подписват договори с АПИ, а сега изведнъж това ще се прави от посредниците между АПИ и потребителя, така наречения национален доставчик на услуги. Опитите да си прехвърлят оправданията за поредното закъснение на гърба за закъснели и неосъществени преговори с превозвачите, няма как да бъдат достоверни.

Оттук-оттам се чуват гласове от архитектите на Закона и те си признават някак си, че двукратното отлагане на старта на системата е елемент на доста голяма неяснота от нейния обхват, тарифите и всичко това, което колегите тук коментираха – не искам да го повтарям. пълен хаос е идеята с начина на плащане. Няма грам обяснение защо отпадна досегашната идея камионите да плащат тол по избор, през маршрутни карти, бордови устройства или GPS системи. Сега това рязко отпадна с единственото обяснение, че АПИ не може да извършва търговска дейност – като че ли сега открихме тази нейна невъзможност. Разбра се, че до момента няма нито една фирма, която да е успяла да интегрира системата с АПИ и да започне реална работа в действие. Дреме се и на етап регистриране и подписване на договори с такива доставчици. Не са ясни и мотивите, според които държавната агенция се освобождава изцяло от планираната първоначална продажба на тол такси и как така изведнъж няма капацитет да изпълнява тази работа, а в същото време същата държавна агенция продава винетки през сайта bgtoll. Или да търсим обяснението във финансовия ефект? Националните доставчици на услуги прибират 7% от цената и на винетките, и на тол таксите, като приходите от вторите ще бъдат неколкократно по-големи. Да пресмятаме ли колко милиона на година ще изтичат по този начин? Накрая, както сте тръгнали с тримесечните отлагания,

Реплики към господин Генов? Няма. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Внимателно изслушах това, което колегите от ляво имаха като аргумент против приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата и оставам с няколко впечатления от техните изказвания. Първо, според мен някои от колегите може би дори и не са прочели Закона в цялост, щом даже преди малко се твърдеше, че едва ли не е отпаднало закупуването на маршрутни карти. Аз такова нещо в Закона не знам, поне лично не съм чел, нито съм внесъл, демек не съм се подписал под такова нещо. Вие говорите за апокалипсис, трагедия, невъзможност на институциите да се справят, нито един план не е бил изпълнен. Колеги, ако беше толкова лесно, може би някой преди нас е щял да го направи, но, уви, никой не го е направил. Факт е, че през 2019 г. България е една от държавите, последните държави, които нямат такава електронна система. Това означава, че сме тръгнали да правим именно тази реформа с цялата отговорност, с всичките налични ресурси – някой път не е толкова лесно, някой път изисква повече време и в крайна сметка това не трябва да бъде причина да се омаловажават усилията да не въведем една изключително иновативна, модерна система, от която България ще се ползва години напред от редица правителства. Реалният ефект от тази реформа няма да е след пет-шест месеца, една година, а десетилетия напред. ГЕРБ ще остане в историята с това, че е направил тази система и аз съм убеден в това нещо, колкото, може би, и на Вас да не Ви се иска. аз не разбрах от Вашите изказвания Вие „за“ тази електронна система ли сте, или не? Защото, ако сте „за“ – направих справка с последното гласуване, когато всъщност регламентирахме въвеждането на тази електронна система, Вие сте гласували „против“. Каква е Вашата визия за това да напълним бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че да търсим някакви наистина средноевропейски нива на качество на строителство и модерна пътна мрежа? Това ли е Вашата визия – да сте „против“, на всяка цена „против“? Няма значение какво се предлага, няма значение, че това не е някаква електронна система, която ГЕРБ ще си я ползва – ще я ползват

Чух още по-несъстоятелен аргумент от гледна точка на това, че, видите ли, защото идвали местни избори. Аз по-несъстоятелен мотив и аргумент срещу приемането на Закона, наистина не бях чувал. Че коя реформа, колеги, е лесна? Че кой превозвач иска да плати повече, отколкото е плащал сега? Ако беше толкова позитивно и без да има някакви сблъсъци, нямаше тогава да тръгнем да го правим. Защото така или иначе отсрещната страна, потребителите на тази електронна система, със сигурност, знаят, че това ще породи сериозен конфликт и сериозно напрежение, което трябва да бъде изгладено. Чух друг аргумент за това, че двукратно се е отлагало влизането на електронната система. Колеги, ние не сме отлагали досега нищо от тази електронна система. В предишния закон, който регламентираше, бяхме сложили 16 август крайна точка, в която трябва да се въведе и техническата, и търговската експлоатация – няма значение, че в Закона не го пише. Тук става въпрос за съвсем различно… Мисля, че говорим на разбираем български език едното е въпрос за техническата готовност на системата, другото е за събирането на електронните такси и нищо друго по-различно от това. Ние не сме отлагали до този момент въвеждането на тази система и пак не го отлагаме. Отлагаме, така да кажем, само търговската експлоатация, събирането на електронни такси. По договор По договор фирмата изпълнител трябва да предостави на държавата готовност за експлоатиране на 10 800 км пътища – това е факт, и ще бъде факт на 16 август тази година.

Няма нищо лошо – държавата не да си заравя главата в пясъка, не по някакъв силов метод административно да налага някакви тарифи или обхват, а да потърси максимално балансиран подход. В своето изложение казах нещо много важно: без доверие между двете страни една реформа е абсолютно безсмислена, тя няма да даде своя резултат. Реформата винаги е свързана с много препятствия, винаги е тежка, винаги има недоволни. Работа на държавата, на отговорните институции, на отговорните политици е да не се плашат от дебат или от по-труден път, ако ще и със забавяне няколко месеца, за да се намери този балансиран подход. Мисля, че това е истинското държавническо поведение. Всичко останало е в сферата на драматургията, на политическото заиграване с темата, без да си дадем ясна сметка каква е целта. А целта е следната: да обърнем модела – затова е реформа. Смятам, че това е една от най-тежките реформи, които се правят в държавата в момента. Мога да дам и други примери с реформи, които в момента текат, но това е една от най-съществените – да обърнем модела на финансиране на Агенция „Пътна инфраструктура“. Всеки иска да кара по хубави пътища, всеки иска да се ползва от тази инфраструктура, всеки гледа на Запад. гледа на Запад. Нека, когато говорим за Запада, да погледнем какъв е моделът, кой плаща повече – леките автомобили, тези, които не рушат магистралите и инфраструктурата, или тези, които ползват повече, рушат повече и са по-тежки?

всяка област отделно има пътни данъци, които плащат само за пътища, на трето място – плащат и върху всеки литър гориво която пак отива в бюджета за правене на пътища. Затова, колеги, те имат хубави пътища. А ние до този момент имаме една винетна система, остаряла по своя смисъл, която генерира около 350 – 360 милиона миналата година, което е крайно недостатъчно. От тези 360 милиона, 70% от тежестта отива в леките автомобили. Как тогава ще имаме тези пътища, за които някак така бленуваме? като, колеги, отстрани, естествено, давате с радост акъл, аз затвърждавам своето мнение, че Вие на приказки сте много силни. Много е лесно отстрани страхотни идеи, визия за България, магистрали, чудесии за хората. За всичко, което хората искат да чуят, Вие сте насреща. Проблемът, колеги, при Вас е единствено само когато управлявате. Вие в опозиция сте много силни, и признавам това нещо, винаги си имате достатъчно аргументи, но в крайна сметка, когато дойдете да управлявате, се проваляте, защото едно е на приказки, друго е да го направиш реалност. И няма как да възприема едва ли не обвинението, че ние не сме подходили или не сме изпълнили плана, който сме направили. Аз мисля, че ясно Ви беше споменато, и нека да не забравяме, защото това е много важно: магистрала „Люлин“ докъде беше – едни насипи и нищо повече; магистрала „Тракия“ – най некачественият участък, за който Вие говорите за некачествено строителство. Най-некачественият магистрален участък е Чирпан – Стара Загора, това е магистрала „Тракия“. Защо, колеги, тогава не го направихте? Защо не тръгнахте в тази посока? Защо сега, когато някой е решил, че ще го направи и ще се опита да го направи, и съм сигурен, че ще бъде изпълнено, защо в момента не подкрепите тази хубава идея? Тя е национална, тя е над политическото заиграване. Търсите единствено и само начин да се конфронтирате и да намерите пробойни. Завършвам с това, че в крайна сметка не трябва наистина да е нещо толкова фрапантно и, видите ли, всичко се е провалило, защото няколко месеца държавата ще забави въвеждането на събирането на електронни такси. Това е държавнически подход, който смятам, че всяка една управляваща партия трябва да търси. Нищо насила не трябва да се прави. Решенията насила обикновено са катастрофални и не са с дългосрочен ефект, а с някакъв краткосрочен такъв. такъв. Надявам се и апелирам към всички трезвомислещи хора да подкрепят едно отлагане не за нещо друго, а да се намери този необходим баланс между потребителите и държавата. Неслучайно сме записали в Закона до 1 1 март 2020 г. Ако в рамките на следващите седмици, месец, два се стигне до някакво споразумение между превозвачите и държавата, а аз знам, че сме на път да стигнем до някакво такова заключение, в крайна сметка и Агенция „Пътна инфраструктура“ имат готовност това да се случи и да стартира търговската експлоатация буквално в рамките на няколко дни, и никакви политически мотиви, никакви технически мотиви не могат да спрат държавата и правителството да реализират този проект. Благодаря Ви за вниманието.

ще Ви дам възможност да продължите, като бих искал да подчертаете нещо, което пропуснахте – да подчертаете и да обясните още веднъж на колегите,

това правителство създаде един нов модел на поведение, което е изключително демократично, което се вслушва във всички заинтересовани групи, включително и от превозвачите. Причината е точно това – да се намери точният баланс, да се намерят точните тарифи и начинът, по който ще бъде експлоатирана мрежата. Това бих искал да обясните още веднъж на колегите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли други реплики? Няма време „БСП за България“. Дуплика – заповядайте, господин Ненков. Три секунди. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ако беше лесно, всеки щеше да го направи – qфакт. В това, което Младен Шишков каза, е абсолютно прав. Ние не сме нито безгрешни хора, нито сме роботи, имаме добри желания и добри намерения. Някой път естествено е необходимо повече време. Някой път е необходимо човек ей ей така просто да се замисли върху това, което се е случило, и да види фактите. На 1 януари, не го крием, имаше техническо забавяне – имаше проблеми. Да не влизам в подробности сега, но имаше проблеми – поставихме потребителите в ситуация, в която трябва да се ориентират какво да правят, един път закупуват винетки после трябваше отново, имаше такива технически проблеми. Сега какво трябва да направим? Трябва да кажем: дайте отново да го направим по същия начин, да поставим под съмнение изобщо цялата система, да поставим в неизгодна позиция потребителите и после да излизаме и да обясняваме, като магаре на мост, че тъй като сме решили, че на 16 август трябва да стане всичко?! Видите ли, ние сме безгрешни и ще го направим точно така. Не мисля, че това е някакъв нормален, разумен подход. Истинската отговорна политическа сила, която управлява, трябва да умее, когато вижда, че има евентуално възможност за пораждане на някакво съмнение, или все още непостигане на някакъв компромис, да даде дори крачка назад.

По начина на водене? Заповядайте, господин Генов. Процедура по начина на водене!

Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Заместник-министър Нанков, давам Ви възможност да отговорите на поставените въпроси и може би да въздействате на начина, по който ще гласуват народните представители с тези отговори. Заповядайте.

и градивен диалог в последните три месеца с превозвачите – нашите браншови партньори. Ще дам малко аргументи в подкрепа на това свое съждение впоследствие. Още веднъж благодарности към вносителите на Законопроекта.

Предпочитаме те да бъдат доволни и спокойни при въвеждането на системата и да изтърпим всички политически критики, но в никакъв случай да не внесем сътресение в транспортния бранш, в търговския, ако искате, в бизнеса като цяло, а, разбира се, най-вече в българските граждани.

Става дума за икономически анализ, който не съм убеден, че някои от колегите от парламентарната група на БСП биха могли да разберат, затова няма да губя времето на целия парламент.

Тук искам да отбележа няколко неща. На първо място, точно правителствата на ГЕРБ се налагаше да Ви убеждават, че трябва да има тол система. Госпожа Янкова направи ретроспекция назад във времето, тоест че тези приходи са възможни на първо време. Не усетихме тази загриженост за приходите нито в политическия отпор при първоначалното представяне въобще на идеята, на логиката, на концепцията за тол системата, нито от двегодишната ни битка да стартираме самата процедура за избор на изпълнител. Тогава никой от Вас не бързаше между другото. На второ място, да, прави сте като държавници,

надявам се, че не трябва да Ви убеждавам, че крайните потребители на стоки и услуги са тези, които плащат, тоест всички български граждани, и ние водим този необходим дебат за тарифирането и първоначалния обхват на пътищата с тол система, защото за нас тези хора са важни, защото, за да бъде възприета и прокарана – както господни Ненков като вносител се изрази – една реформа, толкова съществена реформа, като бъдеща електронна система за таксуване на републиканските пътища, е необходимо да има обществен консенсус, а не стресовото й въвеждане. И сме убедени, че ако на 16 август ние стартираме и търговската експлоатация на системата при непостигнат баланс на обществен интерес, Вие ще сте първите, които гръмко ще подкрепят евентуалния протест на превозвачите. На трето място, не се опитвайте да прокарате в обществото тезата: видите ли, няма въведен тол, няма и приходи. Ще дам малко цифри. Има, и до момента ги преизпълняваме, а тежкотоварните автомобили ще продължат да плащат винетки до стартирането на търговската експлоатация на системата. Планираните приходи от първия елемент от електронната винетка за 2019 г. до 16 август тази година са в размер на 240 млн. лв. – това са планираните, а само до началото на месец юли, до 2 юли, имаме събрани над 254 млн. лв. от електронни винетки. Това не се дължи на занижените прогнози, а на факта, че колеги от Националното тол управление създадоха и необходимата организация, разбира се, на превантивната функция на сините луноходи, както Вие ги нарекохте, това са именно автомобилите на тол полицията и техните инспектори. До края на годината – появиха се и такива прогнози в пленарна зала – да, ние очакваме

Отново да припомня, че този дебат въобще нямаше да се състои, ако нямахме политическия кураж да започнем въвеждането на тол системата, защото ние можем да попитаме за 20-годишното забавяне в намирането на устойчив модел за финансиране на пътищата. Да, хората може да са забравили Вашите мандати, отдавна бяха, но нека попитам: защо Вие не въведохте тол системата досега? Наистина не е лесно! Вие добре си давате сметка, Вие също имате представители – Ваши членове, партийни членове на браншови организации на превозвачите, предполагам, че с тях държите добра комуникация, те самите си дават ясна сметка, колко труден е не само балансът между отделните видове интерес, техният като бранш, като бизнес, този на крайните потребители на гражданите, и ние като правителство, като ръководство на Министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ да намерим този тънък крехък баланс между бизнес интереса и, разбира се, между обществения интерес на всички български граждани. Вторият Ви аргумент, че забавяме въвеждането заради местните избори – сега няма да го квалифицирам, да не предизвикам отново подобни реакции

аз съм убеден – в петък имахме една наистина много ползотворна среща на първото заседание на Обществения национален консултативен съвет към министъра по въпросите за въвеждането на тол системата, срещата беше конструктивна, градивна, затова имаме и писма за подкрепа както по отношение на нашите усилия, така и по внесения от колегите народни представители Законопроект от няколко браншови организации на превозвачи. И повтарям, ако постигнем консенсус за тарифите и обхвата поради техническа готовност на системата, търговската експлоатация може да започне в рамките на не повече от една седмица – много преди крайния срок лимитиран и изложен в Закона. Тоест напълно възможно е да стартира и преди местните избори. Вижте, ако само изборите са важни и Вие така оценявате правенето на политики, ние сме избрали да работим и да го направим реалност. Тол-ът ще функционира, когато всички заинтересовани страни са постигнали съгласие – това го заявяваме най-отговорно и в Министерството, разбира се, и колегите народни представители, които се изказаха от трибуната. Няма да успеете да постигнете и всеете разкол между колегите народни представители, народното представителство на мнозинството и изпълнителната власт. Ние работим в синхрон, по никакъв начин не омаловажаваме нормотворческата законодателна инициатива на колегите от мнозинството. Точно обратното – към момента сме показали, и сме работили в конструктивен надграждайки всичко, направено през мандата. Зададохте няколко други въпроса – например темата с отлагането на тол системата за 16 август. Споменах колегите народни представители, вносители на Законопроекта също направиха това изложение – да, ние сме напълно готови и ще бъдем напълно готови след техническата експлоатация. Да Ви обясня какво означава „техническа експлоатация“. Това означава, че ще бъде изградена системата по отношение на инфраструктура, по отношение на софтуер, необходимия хардуер, на всички сървъри, всички защити и всичко свързано с тол системата като такава. Ще имаме изградени на 16 август 200 стационарни камери по продължение на републиканските пътища, ще имаме и 100 мобилни такива, които ще могат да осъществяват необходимия контрол. знае, че на 16 август ще имаме възможността заедно, съвместно, партньорски с превозвачите да изчислим реалния ефект от една или друга тарифа, от една или друга такса. Затова, господин Свиленски, разликите между 800 милиона, както споменахте, зададохте въпрос към мен, и милиард и 200 милиона е такава, тъй като говорим все пак за различните тарифи. Не са три предложените сценарии от Световната Предложихме – може би беше грешка това от страна на ръководството на Министерството – най-консервативния, най-тежкия, най-притеснителния за българските превозвачи вариант. В момента Ви говоря за 40 ст. – за масовия транспорт Евро 3

ще генерираме след стартирането на търговската експлоатация на тол системата. Това няма да са теории, сметки на хартия, а ще бъдат реални, обективни, измерими, не просто прогнози, а реални цифри, реални такси, които те ще заплащат, а ние ще ги имаме като приход. Така е и по отношение на репликата на господин Данчев, свързана със загубата от държавата на милион и половина лева на ден. Държавата не представлява МРРБ или държавата не е МРРБ, или даден народен представител, даден министър или заместник-министър. Държавата сме всички ние – всички ние, българските граждани. И по отношение на генерирането на приходи ние трябва да сме особено чувствителни, тъй като тези приходи – разбирайте, да, те ще генерират повече средства в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на пътища, за строеж на нови такива, това добре, всички ние осъзнаваме, но тези приходи ще дойдат от джоба на българския бизнес, разбира се, международния такъв. Нашата цел е груби сметки понастоящем – 48% български превозвачи, 52% международни превозвачи да бъдат нетните платци на бъдещите приходи в тол системата. Не искаме обаче по никакъв начин да предизвикаме шоково, пък не дай си боже, дори не шоково, а минимално, камо ли спекулативно такова повишаване на основни цени, стоки, услуги – дали ще има повишаване на транспортните услуги – такива са икономическите разговори, които водим към момента с транспортния бранш, но ние трябва да намерим наистина най-точното сечение, най-обективния

можем да имаме очи да гледаме тези хора и в бъдеще. Убеден съм, че ще бъдем много по-рано готови и с търговската експлоатация на база на сроковете, които са изложени в Закона. Факт е, че трябва да имаме поне още две до три експертни срещи, за да напаснем всички тези дребни детайли след 16 август, когато реално, повтарям, на база на бордовите устройства, на база на GPS тракерите, на база – тук отново чух едно доста грешно, няма как да го квалифицирам освен като грешно съждение, че АПИ няма АПИ няма да извършва търговска експлоатация, или ще лимитира начините на продаване и на тол отчитане и таксуване. Напротив, и трите начина се запазват: и под формата на бордови устройства, и под формата на GPS системи и тракери, които към момента всички български превозвачи, които шофират извън граница и возят стоки и товари извън граница, притежават и, разбира се, под формата на маршрутни карти, които колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез устройствата за самотаксуване ще предоставят на желаещи превозвачи. Отделно от това се направиха още няколко съждения – аз си водих записки през цялото време – по отношение на затормозяването с електронните винетки, това че не са годишни, а са месечни и антилогиката антилогиката по отношение на електронното правителство и електронната реформа, която в момента се извършва. Не, напротив! Няма обратна логика – електронните винетки, без значение дали са на дневна база, дали са на месечна база, за леките автомобили на годишна база, отново в унисон, и в противоречие на това, което казвате, и в унисон с политиката плюс за изграждане на електронно правителство, издадохме различни, и то изключително ефективни механизми за достъп до тази услуга – за закупуване на винетки говоря. И чрез мобилния си телефон – тоест вече не ходим винаги на гише, и чрез интернет платформа, и чрез конкретно мобилно приложение, имаме, разбира се, и терминали за самотаксуване, имаме възможност в търговските вериги на партньорите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Отново едно грешно съждение се записа, че към момента има само един регистриран доставчик на услуга, тоест партньор на Агенция „Пътна инфраструктура“ при извършване на търговската… (Шум и Моля Ви се, има регистър, който е публичен за всички. Просто си направете, господин Данчев, труда, отворете го, ще видите, че има три регистрирани доставчика. От вчера имаме втори договор, който влезе в сила.

подадоха документи и успяха вчера да сключат договор. Третият доставчик сключи договор, но поради недоказването на техническата съвместимост с интерфейса, който се предоставя от АПИ, договорът беше прекратен до доказване

осъществяват търговска дейност, тъй като имаме редица системи за контрол. Все пак говорим за парите, за средствата на българските граждани, тези, които закупуват електронни винетки и ползват българските пътища. Трябва да бъдем особено осторожни, особено внимателни, обективни по отношение на тези продажби. Ще благодаря още веднъж в заключение на колегите народни представители – вносители на Законопроекта, ще призова цялото народно представителство да подкрепи предложените промени. Ще завърша отново с факта, че колегите от транспортния бранш, нашите браншови партньори подкрепиха с официални позиции – мога да Ви ги покажа впоследствие на колегите народни представители отляво, предложените промени. Те са в интерес както на правителството, на колегите от АПИ, които изграждат системата, така, разбира се, и на тях, за да имаме една доста по-обективна практическа, а не теоретическа представа, теоретична представа за това колко реално ще коства на транспортния бранш преминаването през републиканските пътища, отделните такива и, разбира се, колко ще бъдат реалните приходи, които държавата ще генерира. Да, цифри, които коментираме – между 800 милиона, около милиард са цифрите – говоря само за тол такси, които ние се стремим да постигнем при гарантиране на интереса на всички участници в процесите, и най-вече на българските граждани. Благодаря Ви още веднъж, колеги, и не се поддавайте на манипулативни и спекулативни твърдения! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата,

Благодаря, госпожо Председател. причина за това мое гласуване „против“ е, че не вярвам на нито една дума на заместник-министър Нанков, казана от тази трибуна. И ще Ви кажа защо не вярвам, защото той преди една година на един мой въпрос

Той каза, че ще си гони докрай ангажиментите, които е поел от тази трибуна, и независимо дали е министър, или няма да бъде вече в правителството, предполага, че неговите наследници ще следват това, което той е казал. До момента това в Стара Загора не се случи и всеки, който пътува до Стара Загора, може да го види. Министър Нанков излъга от тази трибуна тогава и сега нямам никакво основание да му вярвам, че това, което каза, ще се случи и ще имаме влязла в сила март месец тол система. Другата причина, поради която гласувах „против“, е, че, поне на двадесетина въпроса към министър Нанков и може би още толкова към сегашния министър Петя Аврамова за проблемни пътища в област Стара Загора, които спешно и неотложно се нуждаят от ремонт,

Сега, отлагайки с шест месеца влизане на тол системата, това значи, че поне с една година, да не казвам и повече, отлагаме ремонта на тези пътища и няма да има пари за тях. По никакъв начин не мога да приема това отлагане и не вярвам на заместник-министър Нанков и на това правителство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 и 2 на Решението на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет

Моля Проекторешението да бъде представено за разглеждане и приемане съгласно установения ред.“ Вносители са Корнелия Нинова – председател на парламентарната група на „БСП за България“, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков – заместник-председатели на групата. РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и Избира Кристиан Иванов Вигенин за заместник-председател на Народното събрание.“ Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.

ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект на решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Моля Проектът на решение да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.“ решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

Освобождава Георги Ченков Търновалийски, Денчо Стоянов Бояджиев и Драгомир Велков Стойнев като членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата и контрабандата. 2. Избира Валентин Георгиев Ламбев, Кристина Максимова Сидорова и Николай Кръстев Бошкилов за членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.“ Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. Моля, режим на гласуване.

и ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Георги Димитров Андреев като заместник председател и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Избира Иван Валентинов Иванов за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 3. Избира Никола Илиев Динков за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. Моля, режим на гласуване.

Представям Ви следващия Проект за решение за попълване състава на Комисията по отбрана: „Проект! РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георги Николов Вергиев и Любомир Бойков Бонев за членове на Комисията по отбрана.“ Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. Моля, режим на гласуване.

и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Филип Стефанов Попов, като заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Избира Крум Костадинов Зарков за заместник-председател на Комисията по правни въпроси. 3. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов, като член на Комисията по правни въпроси. Избира Смиляна Николова Нитова-Кръстева за член на Комисията по правни въпроси.“ Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. Моля, режим на гласуване.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

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: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 по Закона за електронните съобщения.“ Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков Моля, режим на гласуване.

Избира Донка Димова Симеонова за член на Комисията по културата и медиите.“ Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. Моля, режим на гласуване.

1. Освобождава Цветан Борисов Топчиев като член на Комисията по политиките за българите в чужбина. 2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков. Моля, гласувайте.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографска политика

Освобождава Георги Янчев Гьоков като заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика. 2. Избира Весела Николаева Лечева за заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика.“

1. Освобождава Весела Николаева Лечева като заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Иван Ивайлов Ченчев за заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.“ Моля, гласувайте.

РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република

1. Освобождава Антон Константинов Кутев като член и председател на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 2. Избира Георги Янчев Гьоков за член и председател на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Моля, гласувайте.

Гласували 108 народни представители: за 99, против 5, въздържали се 4. Предложението е прието.

1. Избира Антон Константинов Кутев за член на Комисията по външна политика. 2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за член на Комисията по външна политика.“ Моля, гласувайте.

ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Иван Димов Иванов като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 2. Избира Димитър Величков Георгиев за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“ Моля, режим на гласуване.

1. Освобождава Даниел Петков Йорданов и Николай Димитров Пенев като членове на Комисията по околната среда и водите. 2. Избира Антон Константинов Кутев и Иван Димов Иванов за членове на Комисията по околната среда и водите.“ Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 104 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 5. Предложението е прието. Следващият „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

1. Освобождава Николай Асенов Тишев като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. 2. Избира Виолета Русева Желева за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

1. Освобождава Георги Ченков Търновалийски като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Румен Василев Гечев за заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. 3. Освобождава Лало Георгиев Кирилов като член на Комисията по бюджет и финанси. 4. Избира Николай Асенов Тишев за член на Комисията по бюджет и финанси.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за попълване на състава на Постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

1. Избира Станислав Иванов Владимиров за заместващ член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.“ Моля, режим на гласуване.

и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Таско Михайлов Ерменков за член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.“ Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Молбата ми е за прегласуване на кандидатурата на господин Таско Ерменков. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Стойнев. Ще подложа отново на гласуване предложението. Моля, режим на гласуване.

Продължаваме с последния последния „Проект! РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

1. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов като основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 2. Освобождава като заместващ представител и избира за основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Анелия Димитрова Клисарова. 3. Избира Георги Йорданов Йорданов за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“ Моля, режим на гласуване.

Колеги, с това завършваме работата по Програмата за днешния ден. Следващото редовно пленарно заседание – на 11 юли 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.